SPEECH_BEGIN Borist hefur bréf frá Sigmundi Erni Rúnarssyni um að hann verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Flokks fólksins um að Sigurjón Þórðarson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Anna María Jónsdóttir, og 1. varamaður á lista Flokks fólksins í Norðausturkjördæmi, Katrín Sif Árnadóttir.

Frú forseti. Höfuðáherslumál ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur er að ná niður verðbólgu og tryggja efnahagslegan stöðugleika. Nú eru liðnir tæpir þrír mánuðir af stjórnartíð þessarar nýju ríkisstjórnar og strax er komið í ljós að fram undan er hætta á uppnámi á vinnumarkaði. Þannig er vaxtalækkunarferlinu sem fyrri ríkisstjórn vann að hörðum höndum stefnt í hættu. Nú hafa bæði Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og Starfsgreinasambandsins, og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, lýst yfir áhyggjum sínum af þeim áhrifum sem kjarasamningar kennara kunna að hafa á aðra samninga á markaði. Ljóst er að hækkanir þær sem nýr sameiginlegur kjarasamningur Kennarasambands Íslands við ríki og sveitarfélög felur í sér eru langt umfram það sem samið var um á almennum vinnumarkaði fyrir rétt tæpu ári síðan. Þeir samningar hljóðuðu upp á rúmlega 14% hækkun en samningurinn við félagsfólk Kennarasambandsins felur í sér 24,5% hækkun. Afleiðingarnar sem þessi mikli munur mun hafa, ef dregin er ályktun af orðum verkalýðsleiðtoganna sem ég nefndi hér áðan, að það verður höfrungahlaup á vinnumarkaði. Þeim stöðugleika sem náðist á vinnumarkaði síðasta vor er nú stefnt í hættu. Efling hefur m.a. sagt að samningurinn við Kennarasambandið muni hafa áhrif á væntanlegar kjaraviðræður félagsins vegna starfsmanna í hjúkrunarstörfum. spyr ég hæstv. forsætisráðherra: Mun ríkisstjórnin koma til með að stíga inn í komandi kjaraviðræður á almennum vinnumarkaði til að bregðast við þessu höfrungahlaupi? Og ef svo er, þá hvernig?

sögulegt að kona skuli vera komin í formennsku í þessum flokki og því ber að fagna. Varðandi stöðuna á vinnumarkaði þá ætla ég að byrja á að segja að réttilega, eins og hér var bent á, er staðan góð. Verðbólga hefur ekki verið lægri í fjögur ár. Vonandi skilar þetta sér í vaxtalækkunum. Það eru jákvæðar væntingar meðal landsmanna, við sjáum það mjög víða. Ríkið er búið að semja við 95% af sínu fólki og ég held að mjög margir hafi andað léttar þegar ákveðið var að skrifa undir kjarasamninga við leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara núna um daginn. Það er loksins núna komin sátt við þessa mikilvægu stétt og sáttin byggist á ákveðnu verklagi sem er að það sé farið í virðismatsferli. Það voru mjög skýr merki og skilaboð sem komu út úr þessum samningum

þá var ákveðið að fara í innspýtingu inn í virðismatið. Þessi innrömmun skiptir rosalega miklu máli og það vita það allir sem hafa staðið í kjarasamningum að rammi og form skiptir máli. Þetta er innspýting inn í virðismat og þannig eru þessir aðilar teknir út fyrir sviga. Ég held að það sé fagnaðarefni að við séum að stíga skref í þessa átt. Það er fagnaðarefni að kennarastéttin hafi loksins, af því að hún hafði það ekki áður, trú á þessari virðismatsvegferð vegna þess að ríkisstjórnin er skuldbundin þessari virðismatsvegferð og þetta var skuldbinding sem þau upplifðu ekki frá fyrri ríkisstjórn. Aðalmálið er auðvitað núna að við séum skýr á því

Mér finnst ljóst af orðum þeirra verkalýðsforingja sem hafa tjáð sig með opinberum hætti að þeir hafa miklar áhyggjur af þessum hækkunum sem þarna eru umfram hækkanir á almennum markaði. En í ljósi fyrirsjáanlegs óróleika á vinnumarkaði í kjölfar kennarasamninganna þá vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort ríkisstjórnin hyggist beita sér fyrir breytingum á vinnulöggjöfinni vinnulöggjöfinni með það að markmiði að stuðla að friði á vinnumarkaði, m.a. með auknum heimildum ríkissáttasemjara til að tryggja að aðilar vinnumarkaðarins geti ekki hunsað miðlunartillögu ríkissáttasemjara.

Ég held að það skipti alveg gríðarlega miklu máli hvernig við horfum á þá samninga sem voru gerðir. Ég ítreka það að það voru margir hérna inni held ég líka sem önduðu léttar þegar var ritað undir þessa kjarasamninga. Við vitum alveg hver staðan í skólakerfinu er mjög víða og það skiptir skiptir alveg ofboðslega miklu máli að við áttum okkur á því að hér var um sérstakt og einstakt tilvik að ræða. Ég hef alveg verið skýr á því að merki markaðarins sem var samið um á vinnumarkaði í almennum samningum í tengslum við stöðugleikasamningana er það sem á heilt yfir að ganga. Hvað varðar inngrip og auknar heimildir ríkissáttasemjara þá hef ég verið alveg skýr á því í formennsku minni fyrir Samfylkinguna, og þetta hefur líka verið rætt að hluta til innan ríkisstjórnarinnar, að það verði ekki farið í neinar breytingar á vinnumarkaðsmódelinu og hlutverki ríkissáttasemjara án þess að bæði verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur séu til tals í því máli.

sem eru fyrst og fremst þær sem eru á alþjóðasviðinu. Við áttum hér fína umræðu í þarsíðustu viku um varnar- og öryggismál þar sem sérstaða Íslands var svolítið tónninn sem mér fannst koma frá hæstv. utanríkisráðherra. Við vorum í kjördæmaviku í síðustu viku og tónninn í fólkinu í landinu er eðlilega svona ákveðinn ótti, hræðsla, ekki síst vegna síðustu frétta sem við sáum bara í Hvíta húsinu hér á föstudaginn.

sem er ekki í samhengi við það að tryggja þessa sérstöðu og byggja á NATO-aðildinni og varnarsamningnum við Bandaríkin. Það er eins og það sé einhver skortur á jafnvægi. Utanríkisráðherra Frakka sagði í morgun að hætta á stríði í Evrópu, í Evrópusambandinu, hefði aldrei verið meiri.

við erum í NATO, við erum með varnarsamning. Fólkið í landinu hefur verið ánægt með þá vegferð sem við höfum verið á í 80 ár. Mín spurning til hæstv. forsætisráðherra: Er ríkisstjórnin á einhverri annarri braut? Er verið að leggja áherslu á eitthvað annað heldur en það sem okkur hefur gagnast svo vel á síðastliðnum 80 árum eða bara í allri lýðveldissögunni?

Það er þannig að helstu samstarfsaðilar okkar, svona heilt yfir, myndi ég segja, á alþjóðavísu en hafa verið sérstaklega í þessum öryggis- og varnarmálum, eru hin svokölluðu NB8-ríki, þ.e. Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. Þannig hefur okkar alþjóðasamstarf þróast. Við höfum, held ég, flest hér inni horft til Norðurlandanna þegar kemur að svona almennu samstarfi þótt við höfum vissulega átt í virku samstarfi við Bandaríkin. Þetta eru líka allt þjóðir sem eiga sjálfar í virku samstarfi við Bandaríkin. Við getum einmitt sökum smæðar okkar ekki gert hlutina ein. Það er erfitt fyrir okkur að vera með eigið frumkvæði ef við erum ekki samstiga í stærri hóp og þetta er sá hópur landa sem er kannski líkastur okkur og við höfum fest okkur við. Það er ástæðan fyrir því að við höfum verið að funda jafn mikið og við höfum verið að gera í Evrópu. Í þessum hópi eru lönd sem eru ekki í Evrópusambandinu eins og t.d. Noregur sem er þjóð sem við viljum gjarnan starfa með. Við höfum hins vegar talað með jákvæðum hætti og munum gera það áfram þegar kemur að samstarfi okkar við Bandaríkin. Við erum með mikilvægan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin. Öll ríkisstjórnin fór síðast á föstudaginn að heimsækja varnarsvæðið og taka út stöðu okkar gagnvart NATO. Við erum með ríkisstjórn sem öll er hlynnt NATO, sem er ekki endilega sjálfgefið og skiptir gríðarlega miklu máli að það komi skýrt fram, þannig að ég myndi ekki segja að það hafi orðið breytingar hvað varðar okkar félagsskap. Það eru hins vegar að verða breytingar kannski í vigtum og innbyrðis áherslum milli Bandaríkjanna og Evrópu og þar erum við mitt á milli. Þar erum við enn þá að fóta okkur, þurfum að gera það með ábyrgum hætti því að við eigum mikið undir þegar kemur að varnarsamstarfi við Bandaríkin.

verkin sem fólkið í landinu bara sér og áherslurnar sem eru gerðar, talið um að það þurfi að fara í Evrópusambandið og leita að skjóli, hvort þar sé eitthvað verið að víkja frá þessari sérstöðu sem við höfum verið með. Það er mikilvægt að vera í samstarfi við Norðurlandaþjóðirnar og NB8- ríkin. Það er mjög mikilvægt. En við erum herlaus þjóð. Ísland liggur mjög langt frá hinum löndunum, þar sem ógnin er svo sannarlega miklu meiri yfir, ekki síst Eystrasaltsríkjunum. Þannig að ég spyr hér að lokum: Eigum við ekki að setja meiri fókus á að styrkja Landhelgisgæsluna? Þar getum við lagt okkar fram, á stóru hafsvæði,

og þessi ríkisstjórn er með það til alvarlegrar skoðunar að taka á því máli. Ég er 100% sammála að þetta er sá vettvangur sem við eigum að einbeita okkur að og einblína á þegar kemur að því að styrkja varnartengda getu Íslands. Hið sama á við um lögregluna, ég er 100% sammála því. Ég vil hins vegar segja: ESB er ekki eins og NATO, það eru ákveðin lönd sem fóru inn í NATO út af ástandinu af því það er varnarbandalag. Evrópusambandið er ekki varnarbandalag, það er samfélag þjóða, það snýst um pólitísk gildi, það snýst um félagsleg gildi. Það er miklu stærri umræða en bara þessi öryggisógn sem er til staðar. Við verðum líka að geta slitið þá umræðu í sundur. Að lokum vil ég bara segja örstutt: Framlög okkar til Úkraínu eru ekki endilega einu framlögin sem við þurfum að skoða í hernaðarlegum skilningi. Það er bara allt önnur umræða en hvort við styrkjum Landhelgisgæsluna, það hvort við tökum þátt í að styðja við Úkraínu.

Frú forseti. Það var áhugaverður fundur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í morgun sem sneri að ákvörðun hæstv. fjármálaráðherra um að gera ekki endurkröfu á Flokk fólksins vegna ríkisstyrkja á tilteknu árabili. Heildarupphæðin er sögð vera í námunda við 240 milljónir. Hæstv. ráðherra segir í viðtali hér, bæði haft eftir honum á nefndarfundinum og væntanlega, þótt það kom ekki skýrt fram, mögulega í viðtali eftir fundinn, að ekkert nýtt hafi komið fram í umræðunni sem kalli á neina endurskoðun á ákvörðun ráðherrans í svokölluðu styrkjamáli. Ég sé þetta ekki alveg sömu augum og hæstv. ráðherra. Það kom nú bara m.a. fram á fundinum í morgun að ráðherra hefði ekki rætt við Flokk fólksins um það hvort flokkurinn sæi fyrir sér að endurgreiða þessa styrki, sem er svona fyrsta athugasemd sem allir fá, held ég, sem fá greitt úr ríkissjóði án þess að vera til þess bærir. Það kom í ljós að rannsóknarskyldu var ekki í neinu sinnt sem skiptir máli og það hefur auðvitað áhrif á það með hvaða hætti uppleggi aðkeyptra

Forseti. Ég þakka fyrirspurn hv. þm. Bergþórs Ólasonar. Mér þykir miður að heyra að hann endurtaki þau orð sem viðhöfð voru á þessum opna nefndarfundi í morgun um þá ytri sérfræðinga sem ríkið fékk sér til aðstoðar. Mér þykir ákaflega lítill bragur að því að bera ekki meiri virðingu fyrir þeim en svo að saka þá, án þess að þeir fái tækifæri til að bera hönd fyrir höfuð sér,

öðrum án rökstuðnings. Eins og fram kom á fundinum í morgun hefur ekkert nýtt komið fram í málinu umfram það sem þegar hefur komið fram í úttektum ráðuneytisins. Ég vil líka benda á það að ég hef haft að því frumkvæði að óska eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á þessu ferli öllu. Ég geri það vegna þess að ég tel mjög mikilvægt að það ríki traust til þeirrar löggjafar sem Alþingi ákveður og framkvæmdar hennar og alveg sérstaklega í þessu máli sem snýr að fjármögnun stjórnmálaflokka og sett var í upphafi til þess að veikja tengsl milli fjársterkra aðila í samfélaginu og þessara grunnstoða lýðræðisins sem stjórnmálaflokkarnir eru.

það var ekkert í því sem ég sagði sem brigslaði þeim sem unnu lögfræðiálitið um eitthvað misjafnt, heldur sagði ég: Forræði þess sem beðið er um að sé skoðað er á hendi fjármálaráðherra. Er hæstv. fjármálaráðherra ósammála því?

einu orði að mörgum álitaefnum í málinu. Þannig að ég vísa þessu til föðurhúsanna og hvet hæstv. ráðherra til að hlusta aftur á spurningu mína ef þetta fór eitthvað öfugt ofan í hann. En mig langar að spyrja hæstv. ráðherra. Hann kom inn á það í morgun að það yrði að hafa það í huga að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd væri pólitískt skipuð nefnd.

Forseti. Ég þakka hv. þm. Bergþóri Ólasyni fyrir hans ítrekuðu spurningu. Að sjálfsögðu er það hlutverk nefnda þingsins að sinna ákveðnu eftirlitshlutverki. Það er hins vegar þannig að við erum hér flest með pólitískan bakgrunn og til þess að það sé hafið yfir allan vafa að rétt hafi verið staðið að málum taldi ég rétt og mikilvægt að Ríkisendurskoðun, sem hlutlaus stofnun, færi yfir ákvarðanatökuna, þar með talið

Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að hitta að loksins hér fyrir hæstv. heilbrigðisráðherra sem var mér mikil hvatning á síðasta kjörtímabili, bæði í ræðu og riti. Það má jafnvel segja að ég hafi beðið eftir þessum degi. Hér í fyrri umferð langar mig að spyrja hæstv. ráðherra út í viðhorf hennar til einkaframtaksins til að stytta biðlista og til að bæta þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Jú, ég spyr af ástæðu. Við þekkjum öll margvíslegan biðlistavanda og mótstöðu vinstri afla við að leysa þann vanda undanfarin ár en kjósendur hafa ekki enn reynt almennilega mótstöðu vinstri aflanna í þessari ríkisstjórn. Því spyr ég hæstv. ráðherra hvort og þá hvernig hún ætli að nýta einkaframtak og nýsköpun til að stytta biðlista eftir heilbrigðisþjónustu og bæta hana að öðru leyti. Mér dettur í hug að nefna lýðheilsutengdar aðgerðir fyrir konur eins og

Mér virðist að planið sé ekki að nýta einkaframtakið þar, eða stendur til að bæta skimunum inn í fjármögnunarlíkan heilsugæslustöðvanna?

Viðhorf mitt til einkaframtaks hefur margoft komið fram í mínu fyrra starfi. Ég lít þannig á að mikilvægast af öllu sé að sjúklingar fái þá þjónustu sem þeir þurfa og eiga rétt á og þar skiptir ekki höfuðmáli hver veitir þjónustuna. Hins vegar er það engin launung að bæði mér og þessari ríkisstjórn finnst að heilbrigðiskerfið eigi að standa á styrkri opinberri þjónustu en að það sé ekkert athugavert við að útvista einstökum verkefnum eins og við höfum gert. Sem dæmi hef ég hvatt til útvistunar á liðskiptaaðgerðum — afsakið, þetta var óvænt og líka á hjúkrunarþjónustu.